6. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Članak 5. Poslovnika utvrđuje da prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na konstituirajućoj sjednici mogu podnijeti klubovi zastupnika. Člankom 92. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova. Sukladno međustranačkom dogovoru klubovi zastupnika podnijeli su sljedeći prijedlog. Za predsjednika Odbora je predložen zastupnik Šime Lučin, za potpredsjednika predložena je zastupnica Nansi Tireli. Za članove odbora predloženi su zastupnici Biljana Borzan, Željko Kolar, Mario Habek, Tatjana ŠImac-Bonačić, Silvano Hrelja, Nada Turina-Đurić, Josip Đakić, Frano Matušić, Dujomir Marasović, Naftina Banić, Dinko Burić. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove.

Utvrđujem da je jednoglasno prihvaćen ovaj prijedlog sa 131 glasom. Proglašavam da su u Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove izabrani za predsjednika Šime Lučin, za potpredsjednicu Nansi Tireli, za članove Biljana Borzan, Željko Kolar, Mario Habek, Tatjana ŠImac-Bonačić, Silvano Hrelja, Nada Turina-Đurić, Josip Đakić, Frano Matušić, Dujomir Marasović, Naftina Banić, Dinko Burić. Čestitam predsjedniku, potpredsjedniku i članovima Odbora za izbor i imenovanje i pozivam ih da odmah održe sjednicu odbora radi pripreme prijedloga odluka za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo. Sjednica odbora održat će se odmah u dvorani "Janka Draškovića" soba broj 202. Određujem do toga stanku od 15 minuta i onda se vraćamo u sabornicu.